Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. - Godišnje izvješće za 2005. godinu o stanju nuklearne sigurnosti u Republici Hrvatskoj Sukladno članku 25. Zakona o nuklearnoj sigurnost Vijeće za nuklearnu sigurnost dostavilo je navedeno izvješće. Materijale ste primili poštom. Raspravu je proveo Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Nikola Čavlina, predsjednik Vijeća. Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene gospođe zastupnice i uvažena gospodo zastupnici Hrvatskog sabora. Vijeće za nuklearno sigurnost je savjetodavno vijeće Hrvatskog sabora. Ono je osnovano temeljem Zakona o nuklearnoj sigurnosti i Sabor je imenovao 5 članova toga Vijeća. podnijelo za, dostavilo izvješće za 2005. godinu. I nekoliko stvari bih istaknuo. Znači za brigu nadležne poslove vezane za nuklearnu sigurnost temeljem Zakona o nuklearnoj sigurnosti brine Državni zavod, Državna uprava za nuklearnu sigurnost. Dakle ona vodi računa o nuklearnim materijalima, o nuklearnim djelatnostima, o vezi sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. I isto tako o nekim međunarodnim ugovorima i konvencijama koje je Hrvatska potpisala vezano za nuklearnu sigurnost. Što se tiče radioaktivnog zračenja u Republici Hrvatskoj koje bi bilo posljedica rada nuklearnih elektrana u okolici ili neposredno u susjedstvu Republike Hrvatske nije zapaženo nikakvo neprimjerno djelovanje. Hrvatska ima na svom teritoriju 15-ak stanica diljem naše zemlje gdje se on-line prati radioaktivno zračenje. Kao treće, čitav niz konvencija je Hrvatska potpisala vezano za nuklearnu sigurnost. I te konvencije nadzire i prati njihovo provođenje Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija kao i Državni zavod za nuklearnu sigurnost. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, uvaženi zastupnik Krešimir Ćosić. Poštovano gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora evo kao što je rečeno Vijeće za nuklearnu sigurnost osnovano je kao savjetodavno tijelo Hrvatskog sabora koje daje prijedloge i mišljenje u vezi Strategije razvoja nuklearne sigurnosti, organizacije nuklearne sigurnosti, međunarodne suradnje i drugim aspektima nuklearne sigurnosti. No međutim ono što je najvažnije za stvarnu provedbu i za jačanje sustava nuklearne sigurnosti u Republici Hrvatskoj kako u organizacijskom, tehničkom, stručnom, personalnom, obrazovnom i svakom drugom pogledu odgovorno i nadležno i osposobljeno tijelo je Državni zavod za nuklearnu sigurnost. U svrhu provedbe mjera nuklearne sigurnosti i zaštite Državni zavoda za nuklearnu sigurnost obavlja sljedeće poslove. Izdaje dozvole za obavljanje nuklearne djelatnosti, obavljanja posebno važno treba istaknuti inspekcijski nadzor, osigurava stručnu pomoć za provođenje državnog plana, provodi obveze koje je Republika Hrvatska preuzela raznim međunarodnim konvencijama i bilateralnim sporazumima. Surađuje sa međunarodnim i drugim organizacijama i koordinira poslove tehničke suradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. Zavod za nuklearnu sigurnost počeo je s radom 1. lipnja 2005. godine i u tom kratkom razdoblju rad i rezultati koje je ostvario Državni zavod za nuklearnu sigurnost su prepoznatljivi. od niza sudjelovanja na različitim stručnim pa i znanstvenim skupovima na međunarodnom planu, kao i Republici Hrvatskoj. Važna uloga je također Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost u području školovanja i osposobljavanja svih onih koji su direktno ili indirektno odgovorni za nuklearnu sigurnost u Republici Hrvatskoj. Zavod je u suradnji sa drugim tijelima sudjelovao u organiziranju različitih demonstracijskih vježbi koje su trebale pokazati sposobnost državnih tijela, ministarstava, kao i Državnog zavoda da se odgovori na moguće ugroze koji su vezani uz proliferaciju nuklearnih Svakako to su ona pitanja i obveze koje Republika Hrvatska ima na razini suradnje sa različitim tijelima u okviru Međunarodne zajednice kojima se poklanja posebna pažnja. I u ovom Saboru je nedavno govoreno govoreno o tzv. proliferation security iniciative, znači inicijativi koja ima za cilj spriječiti proliferaciju sveg onoga što ugrožava sigurnost suvremenog svijeta u obliku različitih mogućih terorističkih terorističkih ugroza, a sigurno je da nuklearni materijali predstavljaju opasnost kojoj se poklanja osobita pažnja. Pripravnost za slučaj nuklearne nesreće također je u

da u 2005. godini nije bilo povećanja radioaktivnosti koje bi bilo izazvano poremećajem u radu nuklearnih postrojenja u okruženju Republike Hrvatske. I mjerenja jednostavno pokazuju da ona odgovaraju stacionarnom, odnosno koje fluktuira pozadinskom zračenju na mjernim postajama koje su distribuirane na prostoru Republike Hrvatske. U realnom vremenu provode se telemetrijska mjerenja koja se onda raspodjeljuju sa nadležnim institucijama kako u Republici Hrvatskoj tako i u Međunarodnoj zajednici. Tako da postoji taj tzv. monitoring u realnom vremenu koji na neki način garantira i omogućuje preventivno djelovanje. Postoje mreža odgovarajućih automatiziranih mjernih postaja sa centralnim očitavanjem mjernih podataka. To je sustav koji je distribuiran na prostoru Republike Hrvatske, od Dubrovnika, Učke, itd. Svakako njegova modernizacija u tehničkom smislu kako bi on bio što je moguće pouzdaniji, kvalitetniji je jedna od važnijih zadaća Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost u narednom razdoblju u smislu svoje tehničke modernizacije. Provedeno je i provedeni niz međunarodnih vježbi u suradnji sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. Održani su i različiti

podliježe visokim standardima regulatorne, administrativne, sigurnosne i tehničke kontrole. I u tom smislu Državni zavod za nuklearnu sigurnost ispunjava svoje obveze. Suradnja s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju se intenzivira kao i sa drugim Svakako u okviru izvješća treba spomenuti i različite projekte tehničke suradnje kako na širem međunarodnom planu tako i na regionalnom planu. Isto tako prisutni su i i određeni istraživački projekti koje financira Međunarodna agencija za atomsku energiju. I na kraju ovog izvješća svakako treba zaključiti da je Zavod u proteklom periodu funkcionirao u skladu sa raspoloživim financijskim sredstvima. Nije bilo prekoračenja

za nuklearnu sigurnost obavio je svoje zakonom predviđene zadaće. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ u ime Kluba IDS-a ima uvaženi zastupnik Damir Kajin. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjena gospodo predstavnici Vijeća za nuklearnu sigurnost, gospođo tajnice, uvažena gospodo zastupnici. Ma ja da budem iskren ne znam što radi ovo Vijeće, ali ajde. Tu je navedeno nekih 14 točaka, ajde od izdaje dozvole za obavljanje nuklearne djelatnosti u svezi s nuklearnim materijalom ili posebnom opremom provodi nezavisne analize, sigurnosti, izdaje rješenje, i sad da je citiram sve to. Međutim, mene bi zanimalo kada se npr. pojavljuju podmetanje da će npr. iza jednoga Rokula ostajati radioaktivna šljaka, da ovo Vijeće iziđe na teren te da javnosti, prije svega istarskoj, kaže da li ostaje ta radioaktivna šljaka ili je neće biti. Ako je nema, recimo te radioaktivne šljake, iza jednoga takvog postrojenja u Njemačkoj, Italiji, Danskoj onda pretpostavljam da je neće biti ni u Istri. Ali netko to treba reći, tko ima aureolu neke državne institucije a ne da mi sada to nagađamo. Vjerujem isto tako da Hrvatska neće u gradnju nuklearnog postrojenja. Čitam da Slovenci predlažu da se krene u gradnju drugog bloka, jasno tamo uz Krško ili uz ono postojeće. Isto tako je poznato da da se Srbiji sprema jedna takva centrala, da je to danas već gotova stvar pa me onda jasno zanima kakva je nuklearna budućnost Republike Hrvatske koja bi po zdravoj logici prije nego što se počne spominjati takva ideja, trebala valjda iskoristiti sve druge alternativne izvore, ali netko bi isto tako hrvatskoj javnosti morao kazati kamo će Hrvatska, pod navodnicima, sa svojim dijelom nuklearnog goriva ili otpada iz Krškog. Pošto u ovom materijalu nema ničega o ničemu, a ako nema ničega i ničemu onda se o njemu ne može niti raspravljati. Ali bez obzira na sve, ja vas doista molim da mi kažete pošto ste rekli da ste savjetodavno tijelo Hrvatskog sabora, da li iza tvornice kamene vune koja bi se trebala sagraditi u Potpičnu, koja se gradi, ostaje ili ne ostaje radioaktivna šljaka? Taj odgovor silno iščekujem. I da će po logici stvari u zemlji u kojoj se ništa ne radi već se samo uvozi, Hrvatska valjda ne bi trebala imati problema sa nikakvim oblicima zagađenja. Samim time niti nuklearnim, a ako slučajno imamo neke probleme onda primijenimo onaj isprobani hrvatski recept koji je bio na djelu ovih zadnjih 15 godina, ugasimo i ta postrojenja jer očigledno Hrvatska može živjeti i bez industrije, i bez kamenoloma, i bez hotela, i bez naftovoda, i bez plinovoda, i bez LNG terminala, i bez brodogradilišta. Znači, bez svega možemo, ali sad da li možemo preživjeti iščekajući da ćemo posao dobiti u nekoj državnoj administrativnoj ili komunalnoj službi to ostaje da se vidi. Maloprije sam rekao, čak niti u državnu administraciju u Istri zbog neatraktivnosti plaća više nitko ne želi ući, bez obzira što su to najatraktivnija radna mjesta u Slavoniji, Dalmaciji, šta ja znam, na jugu Hrvatske, Lici i tome slično. Znači, utoliko gospodo iz Vijeća, progovorimo i o tim pitanjima. Prije svega, mene zanima što je sa tom radioaktivnom šljakom, kako netko spominje, ja vjerujem da je nema. Ali isto tako moramo otvoriti pitanje što sa industrijom, što sa investicijama, što sa ovim uvozom ili izvozom jer Hrvatska je 1993., znači tržištima ili na europskom tržištu bila zastupljena sa 0,34%, a 2001. sa 0,19%. Znači, ratne godine imali smo bolju zastupljenost na tržištu no recimo 7, 8 godina kasnije, a danas smo još lošije plasirani no što smo bili 2001. godine. Jednostavno vis a vis ovih mladih ljudi koji su gore na galerijama trebamo se zapitati kamo ide ova zemlja? Da ne bi bilo nikakve dvojbe, jasno da sam protiv nuklearnih elektrana, ali ima onih koji takve elektrane spominju i u Hrvatskoj s tezom da da ih ni ova zemlja neće moći izbjeći, ali prije toga volio bih doista dobiti odgovor o toj radioaktivnoj šljaci, pod navodnicima "radioaktivnoj šljaci" jer pretpostavljam da ako taka postrojenja istu ne ostavljaju u Njemačkoj, Danskoj, Austriji onda je neće niti na prostoru Istre ili Hrvatske. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo ispravljam netočni navod koji glas: "U zemlji u kojoj se ništa ne radi nego samo uvozi." Pa mislim da je to uvreda svim privrednicima našim. Ja mogu reći da kod mene u gradu ima oko tisuću privrednika od kojih većina se bavi ili proizvodnjom ili uslugama, mislim da bi morali prestati uvrede na račun svih onih koji pošteno rade u ovoj zemlji.

Puno je ovdje eksperata, pa jedan više nikome neće smetati. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, članovi Vijeća za nuklearnu sigurnost, dame i gospodo. Sigurno teško je zamisliti jedan događaj koji bi utjecao na živote milijuna ljudi u Hrvatskoj i u Europi od mogućeg ekološkog incidenta ili nesreće. Sa time se teško može porediti i rat i potres i bilo koji drugi događaj, a mi živimo u blizini najmanje dvije nuklearne elektrane. Jedino što one nisu na našem teritoriju pa imamo osjećaj, psihološki osjećaj sigurnosti da to nije u našem dvorištu. Međutim, 40 kilometara daleko od Zagreba ili 70 kilometara daleko od Baranje je uistinu blizu. Bolje i 40 kilometara dalje nego bliže. Međutim, ukoliko se nešto dogodi posljedice će svakako biti prisutne. O ovoj temi ćemo sigurno u narednom periodu još puno govoriti. Interes javnosti je velik da ovdje govorimo o nekakvome konkretnome problemu tipa Krškog, vjerojatno bi raspravljali od jutra do mraka i uspjeli posvađati cjelokupnu hrvatsku javnost oko toga problema. Zbog kjoto protokola smanjenja emisije ugljičnog dioksida, nuklearna energija koju smo mislili da smo izbacili kroz velika vrata polako se vraća na mala. stručnjaka u HEP-u možemo sve više čuti ocjene da bi već negdje od 2010. godine mogli početi razmišljati o nuklearnoj opciji. Naravno, takva razmišljanja su legitimna, možda i razumljiva, samo bi bilo dobro da počnemo o njima razgovarati na jedan ozbiljan, korektan način. Zbog toga i od institucija koje se bave ovom problematikom Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost ovdje sada smo upoznali i novo tijelo Vijeće za nuklearnu sigurnost, očekujemo da profesionalno i korektno obavljaju svoje poslove. Međutim, kada vidimo ovo izvješće, a ja sam ih na desetine napisao moram reći da se ovo i ne bi moglo smatrati izvješćem. Pored toga što kasni mi govorimo o izvješću za 2005. godinu, a danas je veljača 2007. godine. Što smo radili godinu dana? Ja smatram da izvješće za proteklu godinu treba doći negdje u proljeće ili najkasnije 6. mjesec naredne godine, a mi smo godinu dana preskočili i prespavali. Bilo bi normalnije da se radi o objedinjenom izvješću za 2005. i za 2006. godinu. Posebno, sad ne znam da li ja imam skraćenu verziju, ako četiri stranice ovoga izvješća, mi imamo na 90% teksta te prepisane zakonske odredbe ovoga Vijeća, odnosno vijeća, odnosno Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost, odnosno svih mogućih konvencija, međunarodnih konvencija. Sve je to dobro, sve to treba stajati, međutim ono što bi nazvali izvješćem može se svesti na 10 ili 11 redaka teksta. Budući nema puno, evo pročitat ću nekih 5, 6 koji su ključni. Ja uopće ne sumnjam u njihovu točnost. Naravno da bi bilo za sve nas dobro da je to točno, ali nikakvih pokazatelja kako se do toga došlo. Pa se kaže u 2005. godini uspješno su provedene tri vježbe tehničkih potpornih centara kao i 6 međunarodnih vježbi i konveksa. U redu. Ali niti riječi više o tim vježbama. Ni tko, ni kada, ni gdje, ni kako, ni zašto. Što nas čeka u narednom periodu gdje bi trebali eventualno poboljšati neke stvari jer smo uočili da na tim vježbama neke stvari ne funkcioniraju. Ili dalje rečenica, sustav za rano upozoravanje za slučaj nuklearne nesreće djelovao je zadovoljavajuće. Što ta ocjena djelovao je zadovoljavajuće znači? Zadovoljavajuće. Da može biti i bolje. Ako može biti bolje zašto nije bolje? Što je uzrok? Zašto sustav djeluje zadovoljavajuće? Ili je to maksimalna ocjena za sustav gdje ne može se napraviti nikakvi pomaci? I onda ocjena tijekom 2005. godine nije zapaženo povećanje radi aktivnosti na teritoriju Republike Hrvatske kao posljedica rada nuklearnih postrojenja u okolini Republike Hrvatske. Opet ne sumnjam da je ta ocjena točna, međutim nigdje nema mehanizama, nigdje nema pokazatelja sa tih 15 mjernih stanica do kojih smo došli. Pa valjda ipak nekakvih odstupanja postoje, pa ćemo onda to porediti sa 2004. godinom ili ranije ako takvih podataka postoji. Naravno moguće je da su razlozi ovakvoj jednoj šturoj informaciji to što je Državni zavod za nuklearnu sigurnost počeo sa radom 1. lipnja 2005. godine. Moguće, ali smatram da je u ovih godinu i po dana se sve to moglo odraditi na jedan korektniji i bolji način. I onda izvješće otprilike završava sa još jednim retkom odnosno sa dva retka, da je u sklopu mjera jamstava inspektor Međunarodne agencije za atomsku energiju izvršio inspekciju na Institutu "Ruđer Bošković" gdje nisu ustanovljena nikakva odstupanja. Ok. Mogu i to prihvatiti. Međutim, sve ovo što sam pročitao, to je kompletno izvješće Vijeća za nuklearnu sigurnost koji bi trebao biti savjetodavno tijelo Hrvatskoga sabora. Moguće je da smo i mi u Hrvatskome saboru krivi, pa pred Vijeće nismo stavili veće zadaće i ciljeve pa jasno onda Vijeće nije onda moglo niti odgovoriti na upite kojih nije niti bilo. Recimo da bi se imalo o čemu pisati u ovome izvješću govore događanja opet 2005. godine, bilo ih je i više 2006., ali 2005. sigurno. Interesantno u vezi nuklearne elektrane "Paks" u Mađarskoj. Mi svi znamo dobro za "Krško" ali se malo čulo za "Paks" 70 kilometara daleko od mađarsko-hrvatske granice od Baranje, znači u susjedstvu Osijeka. Ta je nuklearna elektrana sovjetskoga tipa, '87. stavljena u pogon. 2007. bi trebala biti zaustavljena. Međutim, 2005. godine preko Austrije i njihovih institucija i njihovih udruga moglo se čuti da se planira odnosno produženje rada te nuklearne elektrane. Tek nakon toga naše institucije su reagirale, dobro su reagirale. Međutim u ovom izvješću nemamo ocjenu da li su dobro reagirale, da li se moglo bolje reagirati, što su od mađarske strane tražili, što smo dobili? Samo znamo, opet skidajući sa Interneta i tražeći novinske članke da je 2006. godine u skladu sa HESPO konvencijom izrađena ta Studija utjecaja na okoliš u vezi toga mogućeg produženja rada okoliš u vezi toga mogućeg produženja rada nuklearne elektrane, gdje je po staroj našoj navadi ta rasprava pro forme provedena samo u Osijeku ali ne i u sjevernom dijelu Hrvatske iako opasnost postoji i za čitavu kontinentalnu Hrvatsku zbog vjetrova, gdje su određene Udruge zelenih, ekološke udruge ukazali na određene probleme. Među ostalim da nedostaje detaljni opis u slučaju ozbiljnih havarija odnosno akcidentalnih situacija, niti postoji scenarij rizika s obzirom na klimatske promjene za predviđeni rok produženja rada elektrane, kao i utjecaj na toplinsko zagađenje Dunava kojega nema. Sa Mađarske strane odgovoreno je da nikakvih ekoloških utjecaja negativnih ekoloških utjecaja na okoliš neće biti. Pa to je isto tako o bilo kojoj velikoj velikoj stvari da govorimo da li o gornjim horizontima, da li o hidroelektrani na Lešću, uvijek će investitor kazati da nikakvoga utjecaja na okoliš nema. To mu je nekako u opisu njegovoga posla. Ali je pitanje što mi kanimo poduzeti da vidimo da li je to uistinu tako ili nametnuti određene standarde da se to tako i ne dogodi. Pa mi onda u ovome izvješću ne možemo pročitati, ja uistinu nisam ekspert ali ovdje možda mi netko može odgovoriti. Evo, gospodin Tadić nakon mene, što to znači 4 reaktora sovjetskoga tipa VVR 440? Vjerojatno to nije Černobilski tip reaktora, manje je opasan ali da li se može on svrstati pod one zapadne standarde koje koje možemo ocijeniti kao manje opasne po može biti opasne po okoliš. Isto tako kaže se, nema se utjecaja na temperaturu Dunava odnosno govori se o 1,7 stupnjeva. Ja ne znam što je razlog tome. Da li globalno zatopljenje ili možda nuklearna elektrana upravo u "Paksu, ali je i '80.-tih godina Dunav je znao biti zaleđen u potpunosti. Sante leda su ogromne plovile ali danas tih santi leda ja godinama, nikada nisam mogao više vidjeti. Neću reći da je to vezano uz "Paks" ali sigurno stotinu takvih "Paksova" je doprinijelo do i ovoga globalnog zatopljenja o kome sada naveliko svi govorimo. I ono što je interesantno nema ovdje nikakvih financijskih pokazatelja, niti ocjena da li je ovaj monitoring koji mi provodimo, da li je on adekvatno plaćen, koliko treba platiti? Ja sam negdje načuo da upravo radi kontrole Dunava, da se plaća pošto kupio tako i prodajem, ali mislim da sam čuo to od relevantnoga izvora iz Hrvatskih voda, nekih 300 tisuća kuna za određenu instituciju. Sada je pitanje, koja to institucija provodi i da li je to Državni zavod za nuklearnu sigurnost ili neka druga institucija ili udruga? I da li je tih 300 tisuća kuna kojim se provjerava radioaktivnost može biti vode u Dunavu, odnosno toplina, povećanje temperature Dunava, da li je to adekvatno ili nije adekvatno plaćeno? Znači, sve u svemu zbog ovih i čitavog niza drugih pitanja i zbog svega onoga što ovo izvješće više sakriva nego što otkriva i zbog budućih rasprava koje će sigurno usljediti, ja smatram i da ovo Vijeće za nuklearnu sigurnost treba izaći sa jednim cjelovitim izvješćem. Ovo čak možda i povući. A zatim ga objediniti sa izvješćem za 2006. godinu i, uistinu doći ovdje pred Hrvatski sabor informativno radi edukacije i samih članova Sabora ali isto tako i radi edukacije cjelokupnoga građanstva Republike Hrvatske. Hvala. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Štengl. o stanju Dunava i utjecaju "Paksa" na Dunav. Postoji mješovita hrvatska odnosno jugoslavenska a sada hrvatsko-mađarska komisija koja je ustanovljena prije puštanja "Paksa" u rad. "Paks" nije pušten '87. nego negdje do '81., '82. godine. I zašto to kažem? Zato što je …/Govornik se ne razumije./… zadnji let na Dunavu bio '86. godine u ovo vrijeme, dakle kad je "Paks" još debelo radio. Hvala. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik u ime kluba HSP-a Tonči Tonči Tadić. **Tadić, Tonči (HSP)** Dame i gospodo zastupnici, poštovani gospodine predsjedniče Vijeća za nuklearnu sigurnost, poštovani ravnatelju. Kao prvo u ime našeg kluba moram konstatirati da ovo uopće nije izvješće. Velikim naporom volje uz maksimalno dobre volje bi se sve ono što nisu citati zakonskih članaka dalo svesti na jedva polovicu jedne stranice A4 kucane fontom Times New Roman veličine 14. Dakle to nije izvješće koje Sabor očekuje i moj je dojam gospodine Čavlina da ste ovo pisali preko volje i usput i da to s jedne strane ne zadovoljava interese Sabora, a s druge strane ne odaje svu aktivnost Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost koja je daleko daleko veća od toga. Ljudi su doista radili i meni je doista žao da Internet siteu Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost nema njihovog izvješća koje bi bilo daleko cjelovitije i u koje bi Sabor imao daleko bolji uvid što je sve rađeno. Naime Državni zavod za nuklearnu sigurnost osnovan je 2005. i on pokriva ne samo suradnju sa Međunarodnom agenciju za … energiju, preciznije provedbu Sporazuma o neširenju nuklearnih oružja nego pokriva i konvenciju koje je Hrvatska član o zabrani nuklearnih pokusa, Konvenciju o nuklearnoj sigurnosti, Konvenciju o radnom izvješćivanju o nuklearnoj nesreći, Konvenciju o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala, Konvenciju o sprječavanju nuklearnog terorizma i samo za praćenje tih konvencija i aktivnosti s njima u svezi je Sabor dao punu ovlast ovom zavodu koju je tu ovlast doista u punoj mjeri odradio. Također znamo jako dobro da je bio čitav niz akcija u vezi kontrole nuklearnog materijala, da se radilo na treninzima na graničnim prijelazima, da se provodilo razne međunarodne vježbe u organizaciji IA, EA, u tom cilju. Dakle aktivnosti je bilo doista puno i mene doista čudi zašto to niste stavili unutra tako da Sabor ima pun dojam što je doista rađeno. Ovako, sa ovakvim izvješćem se naravno rađaju sumnje u trošenje novca i također se rađaju sumnje u prikrivanje stvarnog stanja nuklearne sigurnosti, a to je doista nepotrebno. Dakle ja očekujem da izvješće 2006. bude daleko kvalitetnije pisano sa više podataka i da bude objavljeno na Internetu tako da Sabor možda ne mora dobiti cijelu čitabu na stotinjak strana, ali mora biti upoznat sa tim koje je doista stvarno stanje. Također vijeće je zapravo političko tijelo koje prati što se zbiva po pitanju nuklearne sigurnosti i predlaže Hrvatskom saboru koje mjere još treba poduzeti, koje zakone još treba dopuniti, odnosno predlaže Vladi jer je ono nevladino tijelo, ono odgovara samo Saboru, koje još političke aktivnosti na međunarodnom planu treba poduzeti. Ništa od toga ovdje nema. Dakle ovo je jedno izvješće pisano čisto reda radi da se kaže izvješće postoji. Međutim oprostit ćete, saborski zastupnici su ipak pismeni, čitaju izvješća i ovakvo izvješće nas vrijeđa. Dakle ovo izvješće je moralo uključiti, a nije, nagovještaj rasprave o energetskoj politici, jer podsjetit ću svi razvojni scenariji energetike koji su zapisani u Strategiji energetike koju je usvojio Hrvatski sabor 2002. su scenarij pisani prije nego što je barel nafte došao na 70 dolara. Pisani su u doba dok Hrvatska još nije ratificirala kyoto protokol o ispuštanju ugljičnog dioksida i pisani su bez svijesti o akutnoj klimatskoj katastrofi. Nije Hrvatska jedina u kojoj se pojavljuju i ideje o aktiviranju nuklearnog programa. Sve zemlje u svijetu razmišljaju na isti način. Ako želimo jednaku količinu električne energije ostaju nam alternativni izvori ili nam ostaje nuklearna opcija kao mogućnost ako budemo morali radi globalne katastrofe zagrijavanja pogasiti sve termo elektrane i osloniti se na ono hidropotencijala koje imamo. Ali o tome ovdje nema ni nagovještaja da se o tome razmišljalo. Nema također nikakvih detaljnijih izvješća o tome kako se pratilo stanje Nuklearke Paks, odnosno stanje Krškog, a pratilo se. Zašto to ne napisati? Ponavljam, ovako se samo rađaju sumnje u tome da se nešto strašno dogodilo pa se to ne piše ili se pojavljuju sumnje u trošenje novca. Također ovdje moram napomenuti da je Državni zavod za nuklearnu sigurnost u 2006. po prvi puta u povijesti provodio testiranje radioaktivnosti mora oko američkog nuklearnog nosača koji je bio na gostovanju u Splitu. To se 2005. još nije radilo, ali ovdje nema ni nagovještaja o tome da vijeće predlaže Vladi da razmotri to kao jednu stalnu praksu te da na svaki mogući način ovlasti vijeće da ono bude to koje dopušta ulazak nuklearnih brodova da nam se ne dogodi ona situacija kada su u srpnju 2001. dvije američke nuklearne podmornice Pennsylvania i Jacksonwille se popunjavali s zalihama u Gruškoj luci. Oprostit ćete, to tako ne smije ići. Ni jedna ozbiljna zemlja to sebi ne bi dopustila, a Hrvatska je to sebi dopustila zato što u ono doba nije imala Državni zavod za nuklearnu sigurnost jednako kao što nije imala Državni zavod za nuklearnu sigurnost u doba kad se potpisivao onaj nesretni sporazum o Sloveniji sa Krškim. U tom smislu, a znajući da je u listopadu te iste godine 2001. kada su te dvije podmornice nuklearne gostovale kod nas, dakle da je tri mjeseca nakon toga došlo do kvara na reaktoru britanske podmornice … Gilbraltaru razumno je da je od strane vijeća išao poticaj da se u Hrvatskoj uvede luka spasa za takve nuklearne brodove, odnosno procedura što učiniti ako na jednom od tih brodova bilo da je riječ o nosaču ili podmornici dođe do havarije na reaktoru dok je u Jadranu i to u našem gospodarskom pojasu ili još gore u teritorijalnim vodama. Ali o tome nema ni spomena u ovom materijalu, a vijeće je ipak ponavljam političko tijelo koje o tome mora razmišljati. Također Sabor je ratificirao sporazum sa SAD-om o kontroli oružja za masovno uništavanje na brodovima. Vjerujem da se ovdje moglo reći par riječi o tome kako zavod vidi ili kako vijeće vidi u budućnosti bolju kontrolu kontejnerskog prometa u našim lukama. Dakle ni o tome nema ničega ovdje. Dakle naš klub će primiti k znanju ovo izvješće. Uz dužno poštovanje ovakvo izvješće je vrijeđanje Hrvatskog sabora ali jednako tako je i vrijeđanje svih znanstvenika i djelatnika Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost koji su radili daleko, daleko više od toga nego što im ovakvo izvješće čisto rutinski pisano da se nešto napiše može pokazati. Mi ćemo ipak glasati i za ovakvo izvješće. Hvala. Zahvaljujem. U ime Kluba HNS-a uvaženi zastupnik Jakša Marasović.

tri i po stranice ovo izvješća. Prvi podnaslov je osnovno u Vijeću za nuklearnu sigurnost. Ovo je sve jedna stranica. Drugo je organizacija nuklearne sigurnosti u Republici Hrvatskoj. vam je druga stranica. I treća je međunarodna suradnja na području nuklearne sigurnosti gdje se daju sve konvencije, protokoli u, sporazumi dakle Republike Hrvatske sa, na međunarodnoj razini. Ovdje se pretjeravalo u prethodnim raspravama koliko je tu napisano u samom izvješću ali evo ja bih to sveo na jednu rečenicu: «Tijekom 2005. godine nije zapaženo povećanje radio aktivnosti na teritoriju RH kao posljedica rada nuklearnih postrojenja u okolini RH.» I to je dobro. To je jedino što je dobro, a s druge strane piše da je Zavod za nuklearnu sigurnost počeo s radom 1. lipnja 2005. Znači prije nismo ništa imali je li? Vjerojatno ništa. Nikakve kontrole nismo imali. Znate ovo nije hrvatski problem. Ovo je globalni problem i ako se dogodi da netko malo izduši tu u okolišu Hrvatske bilo gdje u Europi osjetit ćemo to mi vrlo dobro i novine će to u najmanju ruku napuhati kao što su napuhali onaj Černobil ako se sjećate za koji danas postoji sumnja ne samo u Hrvatskoj nego u mnogim dijelovima Europe da se posljedice osjećaju. A to možete čuti od ovih liječnika koji ne znaju zašto su djeca bolesna od nekih bolesti? Od povećanih tih karcinogenih bolesti i takvih imate i lokalno. Imate situaciju bivše tvornice Jugovinil gdje je deponiran tzv. Rankovićev nuklearni otpad ako se ja ne varam, šljaka. Nekakva za koju ja ne znam iako sam gradio jednu tvornicu tamo, ja ne znam šta je, kakvo je stanje s tim? Ali znam da je recimo bar po pričama puno više ljudi umiralo koji su radili u Jugovinilu nego u Salonitu. A danas se govori o Salonitu I šta mi znamo o tome? Ništa. Ja neću sad govoriti dalje o tome što je Tadić govorio da bi trebalo nešto znati. A ovo Vijeće je od uvaženih stručnjaka sastavljeno. Da bi mi morali nešto malo više znati uopće o tome kako funkcionira nuklearna elektrana Krško. Da bi morali nešto više znati o tome o najavi Slovenaca da će graditi drugi blok na lokaciji nuklearne elektrane Krško. Ali o tome nema naznaka, to je već rečeno. Morali bi nešto znati i o tome šta će biti sa energetikom i da li će biti nuklearne energetike u Hrvatskoj? li ćemo se opet vraćati na lokacije koje su nekad istraživane kao tu opet nizvodno 60, 70 kilometara od Zagreba? Ili možda Vir da li da riješimo bespravnu izgradnju tamo? Znate, veliki je novac potrošen na istragama na Viru za nuklearnu elektranu. Ni o tome ništa ne znamo. I pitanje je da bi nešto doznali vjerojatno bi se nešto moralo dogoditi. Inače pazite može biti da je ovo i dobar pristup, može biti da je ovo pristup ko što je u vrijeme Rankovića bio. Da se ne treba o ovome ništa znati i da je dovoljna konstatacija ova rečenica koju sam pročitao. O ovome mi ne trebamo znati. Javnost ne treba znati ništa o tome. Ja ne znam, evo vi ste tu, ima i liječnika. Ima uvaženi gospodin Hebrang koji je radiolog. Da li itko zna šta se događa sa otpadom radiološkim, bolničkim gdje se to deponira? Po onome što sam ja načuo toga ima recimo jedan kontejner u 10 godina. Znate li možda gdje je to? Ja ne znam. Čuo sam da je tu na Ruđer Boškoviću. Dakle vrlo blizu vas. Ali ni o tome ništa ne znamo. Mi dakle nemamo informacija i obzirom da sam ja sklon i prihvaćanju da to bude tajna, ja bih onda mogao i za to dignuti ruku za ovo izvješće ali morat ću se ipak sa svojim kolegama u Klubu dogovoriti hoćemo li to podržati ili ne? Ili da dobijemo izvješće za koje sam čuo da je dakle ovaj Državni zavod preko svog tehničkog potpornog centra vršio neke vježbe poslove da nešto malo više znam o tome. Načuo sam iz razgovora, iz rasprave doktora Tadića koji je jasno puno meritornija osoba da govori o ovome nego ja. Jer on je doktor nuklearne fizike. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Hebrang. Hvala lijepo. Pa evo u nekoliko navoda kolega ovdje za govornicom se spomenulo da je izvješće koje je pred nama ima tri i pol stranice. Ja moram reći da to nije točno i na dnu prve stranice piše ovako: privitak, Godišnje izvješće za 2005. o stanju nuklearne sigurnosti. I uz to smo dobili evo čitavu knjigu izvješća … … A pazite tu piše, pardon, tu piše dole na prvoj stranici: Privitak, Godišnje izvješće. Ne branim ih, nisam njihov odvjetnik ali nije korektno. «Godišnje izvješće za 2005. o stanju nuklearne sigurnosti». Ja sam dobio isto samo ovo. A kad sam vidio privitak otišao sam u administraciju i dobio sam ovu knjigu

Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovane i uvažene zastupnice Hrvatskog sabora, uvaženi zastupnici. Evo, samo par riječi samo o diskusiji i raspravi koja se je ovdje vodila. Naime, Državni zavod za nuklearnu sigurnost je osnovan kao tijelo državne vlasti ili tijelo državne uprave nadležno za nuklearnu sigurnost, dok je Vijeće naravno kao što vi znate savjetodavno tijelo Sabora. Ono na nekakav može reći način vrši nadzor stručni nadzor nad radom Državnog zavoda i prezentira naravno ovom Visokom domu stanje nuklearne sigurnosti. Što se tiče Državnog zavoda, ja se zahvaljujem uvaženim zastupnicima koji su prepoznali stvarno jedan vrlo intenzivan rad Zavoda koji je počeo sa 1.6.2005. godine. Ovdje moram se naravno zahvaliti i Vladi Republike Hrvatske koja maksimalno daje podršku radu ovog Zavoda. Ali ono što je bitno ja bih volio samo naglasiti jednu bitnu stvar koja se je ovdje otvorila u diskusiji, a naime radi se o tome Državni zavod za nuklearnu sigurnost, odnosno pitanje nuklearne sigurnosti pokriva 3 elementa koja su važna kao nuklearni materijali. To su uran, plutonij i torij. Zbog njihovih izuzetno proliferacijskih kapaciteta. Ostale radioaktivne materijale kontrolira drugo tijelo državne uprave, a to je Državni zavod za zaštitu od zračenja. Dakle nadzor nad nuklearnim postrojenjima, postrojenjima u kojima se koristi nuklearni materijal u različite svrhe, proizvodnju električne energije, prokulziju kao što je bilo govora o nuklearnim brodovima, razna istraživanja ruda, obogaćenje ili ne daj Bože reprocesiranje istrošenog goriva i vađenje plutonija to je u nadležno Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost, odnosno i samog Vijeća koje onda izvještava Sabor o mogućim nepravilnostima koje proizlaze iz nepoštivanja međunarodnih sporazuma i konvencija. Što se tiče kontrole rada nuklearnih postrojenja u okruženju Republike Hrvatske naravno tu su dva koja su nam blizu koja su spomenuta, Nuklearna elektrana Krško i Nuklearna elektrana Paks. Ono što naravno svi trebamo znati da u okruženje tisuću kilometara od granica Republike Hrvatske imamo 94 nuklearna reaktora. Dakle, Državni zavod za nuklearnu sigurnost putem svog sustava za rano javljanje za slučaj nuklearne nesreće prati teritorij Republike Hrvatske da li je na teritorij došla bilo kakva naznaka povećanja zračenja kao posljedica rada tih postrojenja. Nakon jedne takve aktivnosti nakon slučajnog trigeriranja te vrijednosti Državni zavod za nuklearnu sigurnost putem Tehničkog potpornog centra koji je potpora, stručna potpora tijelima državne vlasti za krizna stanja, krizna stanja, u našem slučaju Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, daje potporu, svu moguću stručnu potporu što se tiče postupaka za javnost i građanstvo vezano za sklanjanje i ostale aktivnosti koje se trebaju provoditi za slučaj nuklearne nesreće. Evo upravo danas smo imali prezentaciju jednog kalendara kojeg su oslikala djeca iz osnovnih škola, a namijenjena su svima koji žive u krugu 25 kilometara oko Nuklearne elektrane Krške, naravno na teritoriju Republike Hrvatske tako da svaka obitelj dobije jedan takav kalendar, a na svakoj stranici je napisano nešto o nuklearnim postrojenjima i postupcima za slučaj nuklearne nesreće. Tako da je građanstvo upravo u tom dijelu upozoreno, odnosno može saznati što se događa za slučaj nuklearne nesreće. Evo, to bi bilo ukratko. Naravno što se tiče ovog izvješća. Izvješće Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost bilo je pripremljeno i predano Vladi u 3. mjesecu prošle godine i Vlada je to primila na znanje. Izvješće se nalazi na web stranicama Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost. Dapače, bit će nam drago da pogledate pogledate to izvješće. I Državni zavod je naravno otvoren za sva moguća objašnjenja, odnosno interpretacije tog izvješća ili dodatne informacije ako uvaženi gospoda zastupnice i zastupnici tražite od Državnog zavoda. Hvala. I zaključno, gospodin Čavlina, predsjednik Vijeća. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, štovani zastupnici, štovane zastupnice. Prvo u ime Vijeća ispričavam se ako je, ako na bilo koji način sam povrijedio vaše znanje o tome ili ako smatrate da je to nedostatno, mi naravno da to možemo ispraviti, posebno vezano za 2006. godinu. Međutim, htio bih iznijeti neke činjenice. Činjenica je da smo mi neko savjetodavno, političko tijelo ovog Sabora. Mi, nema tu nikakve naknade, netko je spominjao neke novce, nema tu nikakvih, ja sam trošio vlastito vrijeme. Ja sam bio jučer popodne i danas cijeli dan. Ja se stavljam hrvatskom narodu i Hrvatskom saboru sva svoja znanja, ja sam profesor nuklearne energetike i pitajte me, ja ću vam odgovoriti što god vi želite. Ovdje na neki način neke se stvari malo brkaju. Jedno je energetska politika, to bi se reklo promocija. Jedno je kontrola sigurnosti rada. To su dvije odvojene, moraju biti odvojene funkcije. Jedno radi Ministarstvo gospodarstva, promovira možda nuklearnu energetiku, državno tijelo, tijelo državne uprave kontrolira pod kojim uvjetima se to odvija. I to, to međutim dobro je ako bi se jedna takva rasprava vršila. Ja sam spreman doći o tom i o raspravi govorim jer je bilo riječi i o energetskoj politici. Dapače, ja bi o tome jako rado I ja bih htio reći ono što je napravila Finska, zemlja koja ima po prilici broj stanovnika kao što ima Hrvatska, 4 i pol milijuna, dakle ona ima 4 nuklearne elektrane. I onda je stajala pred odlukom da li da ide u petu ili ne. Ta odluka je, vidite da je to politička odluka. Mislim ona je tehnička, ekonomska, energetska, ali na kraju i politička. Nju je donio finski Sabor. Mi ako ćemo ići u prvu nuklearnu elektranu na teritoriju Republike Hrvatske takvu odluku treba donijeti Hrvatski sabor. Jer ta izgradnja i taj cijeli proces traje više nego što jedan mandat jedne Vlade. I ne može se desiti da jedna Vlada počne to, a druga Vlada da to sad makne. Prema tome, meni je jako drago da je na neki način Sabor pokazao interes za nuklearnu temu. Jako mi je žao da smo mi pogriješili format i zapravo katastrofalan izvještaj napravili. Ali mi smo bili rukovođeni time što je izvještaj tijela, znači ovog tijela Vlade, on je na Internetu već od sredine prošle godine. I onda je to bilo ponavljanje. To je jednostavno bilo kako bih rekao copy paste, to nekakvo, bilo bi rekao bih ispod nivoa. Što se tiče tu sad još bi neke stvari možda rekao, jer se malo isto brka, dakle ovo vezano za globalno zatopljenje. Globalno zatopljenje i nuklearne elektrane, dakle nuklearna elektrana nije ta koja doprinosi globalnom zatopljenju nego baš nuklearna … /Ne razumije se./ … jedino rješenje za globalno zatopljenje. Zašto? Jer ona ne emitira ugljični dioksid. dioksid. To je iz nuklearne reakcije, ona nije reakcija oksidacije. To nema ugljičnog dioksida. I … izvori, vjetar, i sunce itd. oni doprinose, dakle zadovoljavanju energetskih potreba, a isto tako doprinose smanjenju emisija CO2. Međutim ako vi napravite jednu vjetro elektranu ili jednu sunčevu elektranu vi i dalje kada nema vjetra i kada nema sunca onaj turist hoće i dalje imati struje, on hoće koristiti air conditioner, znači morate opet napraviti nešto što će vam ako nije nuklearka i dalje će morati emitirat CO2. Tako na neki način jedno je nuklearka ta koja nas sprječava u tome da emitiramo CO2, govorim to kao globalni problem. Ako mi, i činjenica je to, pazite sve zemlje u sljedećoj dekadi, energetski problem je tu i nije to da sada netko gura samo nuklearnu nego taj energetski problem je tu. Pogledajte, stavite na apcisu 2010., 2020. i vidjeti ćete u svim zemljama uključujući i Hrvatsku raste potražnja i nemogućnost, te škare se rastvaraju između mogućnosti proizvodnje proizvodnje i potrošnje električne energije i isto tako instaliranih kapaciteta. Prema tome druge zemlje o tome ozbiljno razmišljaju da se ide u nuklearni program, ali ja prvenstveno mislim da je to i u našem slučaju to je na neki način jedna politička odluka koja bi trebala biti na Hrvatskom saboru. U tom smislu kad god treba ja ću stati, ja isto nisam, pazite mi smo jedno novo tijelo, ja nisam političar kao vi, ja zapravo format kako to napraviti, zapravo mi nije jasno znate. I to dakle, Zakon o nuklearnoj sigurnosti je donio uredbu da se osniva vijeće, to smo mi i onda je, mi smo izabrani u vijeće, ja sam izvana, potpredsjednik vijeća i još četiri člana i onda smo mi izabrali potpredsjednika i donijeli neki pravilnik. Onda se osniva tijelo državne uprave sa svojim stavom, sa svojim aparatom, … /Ne razumije se./ … tu se naravno troše pare, pitanje je da li se ispravno troše ali pokazuje se da da i sad ovo vijeće, evo ja sam i gospođu tajnicu pitao pa u kojem formatu i gdje sve to dolazi itd. Tako da evo to je razlog možda što nije bilo dovoljno u potpunosti napravljeno, ali kažem ispravljam neke netočne navode jer i samo ovo izvješće je već od prošle godine tih 80 stranica, ona je na Internetu, to može svaki građanin Hrvatske to pogledati i to mislim da je jako dobro kao što može i ovo naše malo izvješće vidjeti PDF postoji na ovome, evo ga ja mislim da sam reko što sam mislio. Hvala lijepa. Hvala